Luka (HDZ)** Prelazimo na - Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2007. godinu. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske Na temelju članka Predzakona o humanitarnom razminiravanju. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Želi. Gospodin Oto Jungwirth, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje. Izvolite. **Jungwirth, Oto** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatsko sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. U 2007. godini minski sumnjivi prostor u Republici Hrvatskoj smanjen je za 47 milijuna kvadratnih metara ili 47 kvadratnih kilometara, te je on 1.1.2008. godine definiran, utvrđen na površini od 997 kilometara vraćeno je metodom općeg izvida koji obavljaju izvidnički timovi Hrvatskog centra za razminiranje, a 27 milijuna vraćeno je radovima razminiranja koje obavljaju za to ovlaštene pravne osobe u Republici Hrvatskoj. u 2007. godini ukupno je ugovoreno preko 36 milijuna kvadratnih metara radova razminiranja. Razlika između ugovorenih i ostvarenih kvadrata prije svega leži u nepovoljnim vremenskim uvjetima u 11. mjesecu 2007. godine, što je uvjetovalo smanjenu realizaciju u tim periodima. U strukturi vraćene površine dominiraju poljoprivredne površine koje ukupno sudjeluju sa 33%, šumski prostori sa 13%, infrastrukturne površine sa 10%, prostori unutar nacionalnih parkova i parkova prirode sa 17%, ovdje bih posebno želio naglasiti da se to prije svega odnosi na protupožarnu zaštitu unutar nacionalnih parkova i parkova prirode i uklanjanje divljih odlagališta otpada na tim prostorima. Dozvolite mi nekoliko riječi o osnovnim financijskim pokazateljima. U 2007. godini za poslove razminiranja ukupno je utrošeno 291 milijun kuna, od čega državni proračun sudjeluje sa 164 milijuna kuna, investitori. Pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj financiraju razminiranje vlastite infrastrukture su u 2007. sudjelovali sa 80 milijuna kuna. Ovdje bih želio istaći da je najveći investitor iz tog izvora su Hrvatske šume koje su uložile u razminiranje svojih površina preko 41 milijun kuna i donacije koje su u 2007. dakle u promatranom periodu sudjelovale sa 47 milijuna kuna u isto vrijeme donacije su ugovorene sa 66 milijuna kuna. Od donacija najveći donator za razminiranje u Republici Hrvatskoj je Europska unija gdje smo mi u 2007. godini dakle angažirali 25 milijuna kuna od čega je od toga najveći dio se odnosi na sredstva CARDS-a 2004. godine i sredstva kroz borbe, dakle to su sredstva Europske unije za uklanjanje minske opasnosti na graničnim područjima gdje su obavljani radovi razminiranja na području Vukovarsko-srijemske županije i Dubrovačko-neretvanske županije. U 2007. godini održana je ukupna i potpuna obilježenost minski sumnjivog prostora. U prostoru se nalazi preko 14 tisuća i 500 propisanih oznaka minske minske opasnosti, dakle oznaka upozorenja. Ovdje bih želio istaknuti da je svaka od tih postavljenih oznaka minske opasnosti dio baze podataka Hrvatskog centra za razminiranje i na odgovarajući način putem odgovarajućih karata zajedno sa minski sumnjivim poligonima i pozicijama postavljenih oznaka distribuirana svim lokalnim upravama i samoupravama koje imaju minski problem, tijelima državne uprave i svim ostalima koji se u svom radu susreću sa minskim problemom. Promatrano u periodu Hrvatski centar za razminiranje je sukladno izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju intenzivirao kontrolu kvalitete radova razminiranja i ona se danas obavlja sa svakodnevnim monitoringom na svim radovima koji se u Republici Hrvatskoj obavljaju. U 2007. godini bilo je sedam minskih incidenata u kojima je stradalo 8 osoba od kojih su 3 poginule. da je 2007. godina, godina sa najmanje incidenata i najmanje minskih žrtava u dosadašnjem periodu suočavanja Republike Hrvatske sa minskim problemom. Jedna od karakteristika koja nije bila prisutna unatrag godinu-dvije, znači 2006. i 2005. je povećanje stradavanja pirotehničara. U 2008. od ukupno 8 stradalih osoba, 3 su pirotehničara od kojih je smrtno stradao, jedan je dobio teške tjelesne ozljede i jedan lakše tjelesne ozljede. U sva tri slučajeva se radi o stradavanjima na obavljanju poslova razminiranja. U značajnoj mjeri je smanjenje minskih žrtva koji u jednom od najznačajnijih ciljeva protuminskog djelovanja, dakle u najznačajnijoj mjeri osim obavljenih radova obilježenosti je sasma sigurno doprinijela i kontinuirana i koordinirana edukacija o minskoj opasnosti koja se u Republici Hrvatskoj provodi organizirano prema ciljanim najugroženijim skupinama pa evo u tim ciljanim i najugroženijim skupinama poseban prioritet imaju djeca i u 2007. godini je preko 100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 Tomislav (HDZ)** Predsjedniče hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 8. sjednici održanoj 16. svibnja 2008. godine raspravljao je o Izvješću o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2007. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. svibnja 2008. godine. Sukladno članku 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela. Predstavnik predlagatelja upoznao je članove Odbora sa temeljnim zadaćama plana za 2007. godinu te njegovim ostvarenjem i utrošenim financijskim sredstvima. Odbor je bez rasprave odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje sljedećeg zaključka: Prihvaća se Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2007. godinu. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Prvi je na redu u ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Davorko Vidović. Nema ga.

Hrvatska pretrpjela je velike štete tijekom Domovinskog rata, a u procesu poslijeratne obnove povratka i oživljavanja gospodarstva posebno ograničenje predstavljao je i na žalost još uvijek predstavlja minski problem. Velike površine Republike Hrvatske bile su zagađene minama, oružjem koje ubija dugo nakon rata. Žrtve mina uglavnom su civili, ali evo čuli smo danas i pirotehničari koji stradavaju desetljećima nakon što se vojske povuku i utihne oružje. S obzirom na tu okolnost kao i na posljedice koje izazivaju, a koje su po žrtvama i troškovima uklanjanja usporedive sa velikim ekološkim katastrofama, mine smatramo oružjem koje za sobom ostavlja najgore moguće posljedice. Iako je Republika Hrvatska slučajno sa ovim problemom odmah krenula u rješavanje zabranom upotrebe, skladištenja i prijevoza protupješačkih mina i kao jedna od prvih potpisnica potpisnica Otawske konvencije, odlučila pomoći žrtvama mina i razminirati i obilježiti čitav prostor još uvijek je problem naglašen. Posjetiti ću samo da je Vlada Republike Hrvatske još 96. godine donijela opsežan plan razminiranja za cijeli državni prostor. Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora donosi Zakon o razminiranju, Vlada Republike Hrvatske osniva trgovačko društvo MUNGOS, 97. se proglašava moratorij za upotrebu, odnosno potpisivanje Otawske konvencije i krajem znači 97. i početkom 98. započinje u biti protuminsko djelovanje osnivanjem Hrvatskog centra za razminiranje. Znači iako je dosta napravljeno još uvijek ima posla, još uvijek je to značajan problem, a broj žrtava koji na razini Republike Hrvatske od 98. do 2007. iznosi 284 žrtve od toga 105 smrtno, govori o veličini ovog problema. Evo danas imamo izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2007. koji je bio osnova za izvršenje protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, znači za navedeno razdoblje. Plan se sastojao od poslova humanitarnog razminiranja koji uključuje opći i tehnički izvid, projektiranje, pretraživanje, razminiranje i nadzor, zatim edukaciju stanovništva sa ostalim institucijama, ali pomoć stradalima od mina. Koje su bile temeljne zadaće plana u protekloj godini? Polazna osnova za izradu plana bio je utvrđen minski sumnjiv prostor koji na području Republike Hrvatske iznosi kvadratna, a ja volim reći ovako milijardu i 44 milijuna metara kvadratnih, možda zvuči malo bolje, a planirana financijska sredstva za navedeno razdoblje su iznosila 291 milijun 780 tisuća kuna. Osnovne zadaće postavljenje planom su bile: ukloniti minsku opasnost sa površine nešto manje od 30 kilometara kvadratnih i to pretraživanjem i razminiranjem, dovršiti reviziju cjelokupnog minski sumnjivog prostora, održati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog prostora Republike Hrvatske, intenzivirati kontrolu kvalitete radova, staviti u primjenu novi informacijski sustav o miniranosti, pripremiti se za povlačenje sredstava kredita Svjetske banke, izraditi novi nacionalni program protuminskog djelovanja, nastaviti sa edukacijom stanovništva i pomoći žrtvama mina, ali i jačati međunarodnu suradnju. Što je od tih zadaća odrađeno sadrži ovo izvješće. Pa evo, 1. 1. 2007. ukupan MSP je bio, već sam spomenula, znači 1044 kilometra kvadratna, na području 12 županija i 116 jedinica lokalne samouprave, obilježen sa 12 328 tabli upozorenja. 31. 12. 2007. ukupan minski sumnjiv prostor konačno je pao ispod tisuću, znači ispod Još uvijek na području 12 županija nešto manje, znači 112 jedinica lokalne samouprave, ali sa nešto više tabli, 14 i pol tisuća tabli, ali imamo i nove žrtve u 7 minskih incidenata, imamo 8 žrtava od čega 3 smrtno stradale osobe. Dakle, evo ova prva zadaća koju sam prije navela ostvarena je kako vidimo sa 92,3% što čini nešto više od 27 kilometara kvadratnih što je dobro, a dobro je s tim jer je ugovoreno preko planiranog, znači sa 116,6%. Dobro je, Dobro je, osim što je dosta tog odrađeno, što su najznačajniji prioriteti određeni i definirani, odrađeni najznačajniji prioriteti kojeg u ovom slučaju određuju jedinice regionalne samouprave na osnovu prijedloga jedinica lokalne samouprave. To je dosta dobar, organiziran i uhodan sustav određivanja prioriteta. Drago mi je da vidim evo iz izvješća kroz ove županije da su ti prioriteti jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave ispoštovani gotovo u potpunosti. Analizom po županijama, pretpostavljam da će više reći kolege kasnije, ali su prioriteti određeni na način da je dana prednost kvalitetnim poljoprivrednim površinama. Možda ću ovdje podsjetiti samo iz ove analize vidi da je sudjelovanje sredstava predpristupnih fondova vrlo značajno, a podsjetit ću Zadarska županija je, već sam govorila o onom povlačenju predpristupnih fondova, bila prva u povlačenju ovih sredstava iako nije išlo jednostavno, delegacija nije bila spremna prva sredstva iz predpristupnih fondova uložiti u razminiranje. Međutim, model koji je primijenila Zadarska županija, a to je da smo sredstva sredstva predpristupnih fondova stavili na mečiranje preko Međunarodnog fonda za razminiranje i udvostručili ih i vratili u Zadarsku županiju jedan dio, drago mi je, išao je i u druge županije i taj model su kasnije počele primjenjivati i ostale županije, što se evo iz ovog izvješća vidi, da se dobri modeli šire i dalje. Možda Možda je ovo prigoda reći da bi bilo dobro da se i ostala ministarstva u planiranju i povlačenju sredstava da su koordinirana sa Hrvatskim centrom za razminiranje i da u da u programiranje uključe i razminiranje. Struktura pretraženih razminiranih i ugovorenih površina u 33,4% znači poljoprivrednih površina, 16% turističke, ja bih rekla bolje ne odredišta nego turističke infrastrukture, 13% šuma i 10% infrastrukturnih objekata i 8% okućnica ukazuje da je, što je dobro, da je preko 57% projekata vezano uz socio-ekonomski razvoj, 34% uz sigurnost, a 8,8% na ekološke prioritete. Ovo nam govori o poodmakloj fazi razminiranja Republike Hrvatske, jer ja se sjećam kad su preko 95% projekata bili vezani uz sigurnost. Što se tiče stručnog nadzora, a iz izvješća vidljivo da je u 16 slučajeva tijekom kontrole pronađeno minsko-eksplozivnih sredstava ili neeksplodiranih ubojitih sredstava ukazuje da ima prostora za poboljšanje i to pojačanim nadzorom i sankcijama tvrtkama koje to ponavljaju. Brojka od ukupno uklonjenih 6 tisuća i 120 minsko-eksplozivnih sredstava govori da još nismo ni blizu potpunog uklanjanja minskog problema u Republici Hrvatskoj. Kapaciteti koje Republika Hrvatska ima su respektabilni. Radi se o 27 komercijalnih tvrtki, jednoj nevladinoj organizaciji, 571 pirotehničarom, 46 strojeva i 74 psa za razminiranje. To su kapaciteti koje Republika Hrvatska u ovom desetogodišnjem razdoblju, prethodnom desetogodišnjem razdoblju, razvijala i oni su garancija da možemo puno brže i puno bolje rješavati minski problem. Treba ih angažirati u potpunosti, ali i razvijati i to u onom segmentu znanja i tehnologije i izvoziti. Što se financiranja tiče, od osnivanja Hrvatskog centra za razminiranje do sad uloženo je 2 i pol milijarde kuna. Sredstva državnog proračuna udvostručena su, znači od 83 milijuna na 164 milijuna u 2007. godini. Veseli rast ulaganja pravnih osoba odnosno investitora i jedinica lokalne i regionalne samouprave, ali i povećanje donacija koje čine 16% Ja bih iskoristila ovdje priliku zahvaliti i u ime kluba HDZ-a ali i svih nas donatorima kojih nije mali broj u ovom segmentu humanitarnog razminiranja. Najveće donacije vidimo u protekloj godini da su bile delegacije Europske komisije. Međutim, ne smijemo zaboraviti ni one donatore koji su od '98. na ovamo svesrdno pomagali. Ja ću spomenuti samo jedan primjer najizraženiji na području Zadarske županije a to je Kraljevina Norveška čija sredstva plasirana preko nevladine udruge Norveške narodne pomoći koja je do sada uložila u Zadarsku i Vukovarsko-srijemsku županiju preko 11 milijuna eura. Osim Kraljevine Norveške tu je još Vlada Sjedinjenim Američkih Država sa značajnim sredstvima, Italije, Francuske, Monaca i mnogih drugih. Dovršetak revizije cjelokupnog minski sumnjivog prostora Republike Hrvatske koji je započeo još 2005. godine svakako treba što prije jer je to osnova za izradu kvalitetnih planova razminiranja, definiranje prioriteta ali samim time i racionalnije korištenje financijskih sredstava. Budući da se i obilježavanje i kontrola oznaka provodi istovremeno svakako utječe i na sigurnost građana. Potpuna primjena novog informacijskog sustava o miniranosti za što su napravljene mnoge pretpostavke i jedva ga čekamo na terenu treba što prije staviti u funkciju i učiniti dostupnim svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave i institucijama ali i građanima. Intenziviranje kontrole kvalitete radova mora biti stalna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje. A što se tiče priprema za korištenje kredita Svjetske banke mi u klubu HDZ-a držimo da su mogle biti bolje, brže jer se radi o kreditu. Nisu bespovratna sredstva nego je kredit doduše pod povoljnijim uvjetima kojeg se moglo brže s obzirom da znam da je gotovost projekata u Hrvatskom centru za razminiranje na vrlo visokom nivou mogla povući. I sam način kandidiranja projekata za ovaj kredit je malo drukčiji od sustava koji se do sada koristi. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava aktivnosti vezane uz edukaciju i koordinativnu ulogu Hrvatskog centra za razminiranje u pomoći žrtvama mina. Iako se godinama znatno smanjuje broj žrtava još uvijek je prisutan o čemu govori evo u proteklom razdoblju 7 minskih incidenata i 8 stradalih i ukazuje da stradavaju civili u svojim poljima, u lovu ali i pirotehničari što govori o težini i opasnosti posla pirotehničara. I ovdje ima prostora za poboljšanje. Svakako podržavamo sve aktivnosti koje su vezane uz pomoć žrtvama mina ali i jačanje jačanje međunarodne suradnje pogotovo u onom dijelu koji se odnosi na izvoz naših tehnologija i znanja, mislim da imamo tu puno toga za izvesti. Stoga će klub HDZ-a podržati ovo izvješće. (HDZ)** U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Centra za razminiranje, zastupnice i zastupnici. Hrvatska seljačka stranka podržat će Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenih financijskih sredstava za 2007. godinu. o ovoj temi humanitarnog razminiranja onda je to zasigurno tema koja je za mnoge tužna jer su mnogi ljudski životi u Hrvatskoj jednostavno ugašeni zbog mina. Ta priča je također i skupa zbog toga što doista da bi se razminiralo cijelu Republiku Hrvatsku potrebno je još uložiti puno financijskih sredstava, puno godina ali i zaposliti još podosta ljudi kako bi to okončali. Ta priča je također i isprepletena problemima i sumnjama ali i očekivanjima građana onih koji su vlasnici zemljišta a to zemljište se danas još uvijek nalazi pod minama. Naravno da se mogu sa raznih strana čuti i pritužbe da postoje one parcele koje se razminiraju pa onda se na njima ponovo postave table pa se opet iznova razminiravaju ali tu sigurno treba pojačati sustav kontrole da bi se takve sumnje otklonile. U ovoj priči velikih očekivanja zasigurno da stoje i oni koji nose glavu u torbi i koji hodaju po tim minskim poljima i pokušavaju učiniti Hrvatsku sigurnom od mina a to su pirotehničari koji s pravom očekuju puno A naravno da je tu i Centar za razminiranje koji je nositelj svih ovih važnih aktivnosti i on ima svoja očekivanja i ta očekivanja su s pravom usmjerena prema Vladi Republike Hrvatske, prema Saboru i prema raznim raznim donatorima jer bez obzira što je do sada osigurano podosta sredstava za razminiranje, povećani su odnosi kad je riječ o državnom proračunu ta sredstva su još uvijek nedostatna kako bi se problem mina riješio do 2009. godine na što nas obavezuje EI kao zemlju potpisnicu Otavske konvencije akt koji smo potpisali. Hrvatski centar za razminiranje je utvrdio minski sumnjivi prostor na gotovo 11 tisuća poligona koji su precizno ucrtani u karte u uvedeni su u datoteku. Važno je istaknuti i strukturu tih minsko sumnjivih područja iz kojih je vidljivo kao što je i sam ravnatelj spomenuo da je od sadašnjih 997 najveći dio šumski prostor i to 54%. Rješavanjem prioriteta do sada je stvorena i sigurnost na gotovo ukupnoj infrastrukturi područjima obnove i povratka a minski sumnjiva područja obilježena su sa 15 tisuća oznaka minske opasnosti. mora zasigurno zabrinuti sve nas a vjerujem da brine i odgovorne ljude u Centru za razminiranje jest informacija da svake godine se ukrade oko 2 tisuće znakova za opasnost da još uvijek nitko nije ni prekršajno ni kazneno sankcioniran, da je uopće nelogično kako nekome pada na pamet krasti te table i dovoditi u opasnost tuđe živote. A za obnovu tih zakona HCR utroši godišnje pola milijuna kuna za što bi primjerice mogli kupiti itekako kvalitetan mamograf za rano otkrivanje raka dojke umjesto da saniramo štetu neodgovornih građana. Iz izvješća je također vidljivo da je postignuta uravnoteženost razminiranja po županijama. Važno je reći da je ugovoreno više radova od planiranih a za informaciju za razliku od susjedne Bosne i Hercegovine kod nas se godišnje razminira tri puta više područja. Kapaciteti hrvatskih tvrtki neprestano su povećani. Danas je na tržištu ukupno 28 komercijalnih tvrtki koje su u strojeve i opremu uložile više od 30 milijuna eura. 45 različitih strojeva učinilo je razminiranje bržim, jeftinijim i i u svakom slučaju sigurnijim. Ako pogledamo ciljeve i ukoliko želimo povećati razminiranje za 30% više površina godišnje nego što je to bilo dosadašnjom dinamikom, onda osim povećanja ljudskih resursa zasigurno treba povećati i bar 30% sredstava i kroz državni proračun, ali i i kroz različite donacije kako bi taj proračun došao godišnje bar do 450 milijuna kuna i kako bi se ispunili zadani ciljevi. Smatramo naravno da ta sredstva postoje, da ih je moguće osigurati malo snažnijim angažmanom, ali naravno i kada je riječ o rebalansu. Ono na što se često upozorava i što treba biti tema razgovora je problem koji nije rasvijetljen do kraja to je pitanje povrata PDV-a za razminiranje, tj., nitko se ne protivi da se PDV naplaćuje ali svakako bi bilo pozitivno kada bi se upravo ta sredstva vraćala u razminiranje i time bi se prema procjenama na godišnjoj razini povećala površina razminiranja od 4 km kvadratna. Sredstva donatora kao što su mnogi spomenuli su značajna, ali još uvijek nisu dostatna da bi taj cilj mogli postići. Postoje resori koji moraju biti direktno zainteresirani u Republici Hrvatskoj da se ubrza razminiranje, to je prije svega Ministarstvo kulture koje brine o zaštićenim područjima ali i nadležna Ministarstva poljoprivrede kada je riječ o poljoprivrednim površinama ili šumarstva i vodnog gospodarstva kada je riječ o šumama. I u tom smislu se očekuje njihov veći angažman u korištenju predpristupnih fondova. Možda se danas može i u medijima čuti, posebno od nedavno osviještenih nekih državnih dužnosnika da je moguće na razminiranim područjima zbog toga što su godinama mirovala primijeniti principe ekološke proizvodnje hrane, no još uvijek se o tome, mogla bih reći lamentira na jednoj marketinškoj razini a ne pristupa se ozbiljno. A zasigurno je da to jest resurs, da takvo zemljište jest resurs za primjenu ekološke proizvodnje. Da i ovaj Sabor u okviru donošenja proračuna za poljoprivredu znatno povećao sredstva upravo za ekološku proizvodnju hrane, da to rade i neke županije. Pa mogu reći moja županija Sisačko-moslavačka gdje je upravo smješten Centar za razminiranje i koja je uz Vukovarsko-srijemsku još uvijek najviše opterećena sa minama. I da u tom smislu zasigurno treba krenuti u poticanje ekološke proizvodnje hrane na razminiranom području. Kolegica je iz HDZ-a spomenula da proces realizacije zajma Svjetske banke za socioekonomski oporavak u kojem je za komponentu za razminiranje 17 milijuna eura, birokratski poprilično otežan i to je istina. I ta dosta usporena procedura uvjetovala je ustvari da u 2007. godini nije ništa realizirano, a nadamo se da će se ta dinamika ubrzati jer doista bi bila šteta da se taj novac ne povuče. Neka od javnih poduzeća nešto slabije ispunjavaju svoje zadane okvire i tu ne možemo pohvaliti HEP i Hrvatske željeznice, ali zato možemo pohvaliti Hrvatske šume, od kojih se upravo i nadalje očekuje najveći angažman. Apsolutni prioritet u razminiranju trebalo bi biti vrijedno poljoprivredno zemljište, područja protupožarne zaštite, područja nacionalnih parkova i i svi prostori koje su u analizama definirali ljudi iz HCR-a kao opću sigurnost i to negdje čini oko 10% ukupnog prostora. Nažalost dosadašnjim aktivnostima nije se uspjelo aktivirati na adekvatan način domaće donatore. Oni sudjeluju sa svega 9% ukupnih donacija, dok strani donatori sudjeluju sa 91%. I naše stajalište u HSS-u da tu postoje određene šanse čime bi plan, dakle, mogao biti uvećan za sljedeće razdoblje. Ono što nas brine i što nas plaši i tu bih voljela čuti gospodine ravnatelju kasnije i vaš komentar, jest natpis iz jednih dnevnih novina od prošlog tjedna koji obavještava o tzv. biotehnološkoj tvrci Ares, koja se bavi razvojem GMO biljaka za otkrivanje mina i djeluje u Hrvatskoj. I koja je prionula na zivkanje i telefoniranje i uznemiravanje na terenu posebno u Slavoniji i Baranji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj županiji, gdje zovu vlasnike tih sumnjivih, miniranih, ali vrijednih poljoprivrednih zemljišta i pitaju ih da li je vaša zemlja zagađena minama, zanima li vas prodaja vašeg zemljišta ili imovine. I dakle, tim krajnje neobičnim do sada nezabilježenim oglasom, ta danska tvrtka, očigledno želi kupiti poljoprivredno zemljište u Republici Hrvatskoj, što znamo da Zakonom o poljoprivrednom zemljištu nije moguće, dakle, to su protuzakoniti pokušaji prije svega. A drugo, žele plasirati nedopustivu GMO tehnologiju o kojoj smo se mi u ovom Hrvatskom saboru kroz niz zakona izjasnili što mislimo, a mislimo da nema prostora u Republici Hrvatskoj da se dozvole takvi eksperimenti i da na našoj koži netko vježba i igra se Ja se nadam da će se tome usprotiviti osim vas, kao nadležnog tijela i tvrtke koje se u Hrvatskoj bave razminiranjem, a njih je 28. Jer mislim da ne bi trebalo pustiti, pod navodnicima rečeno "međunarodnim varalicama" koji namjeravaju mešetariti jeftinim zemljištem, kupljenim od siromašnog hrvatskog seljaka da skupo naplaćuje i zarađuje na tehnologiji koja zasigurno nama u Hrvatskoj nije prihvatljiva i HSS nikada neće dozvoliti da se takvi živi, genetski modificirani organizmi ispuštaju u okoliš, da naruše našu biološku ravnotežu, da unište naše autoktono sjeme i da unište konkretno poljoprivredu i okoliš u Republici Hrvatskoj. Dakle, tu svakako bi molila vaše reagiranje i vaše očitovanje. Željela bih još podsjetiti na statistike Hrvatskog centra za razminiranje 110 tisuća još neotkrivenih mina, 997 km miniranog područja koje nije očišćeno, 12 županija, odnosno njihovi dijelovi još uvijek minirani, 114 općina nije potpuno očišćeno od mina, 2,5 milijarde kuna ili 340 milijuna eura, utrošeno na na uklanjanje mina, 85% otkrivanja i uklanjana mina financirala je država, 15% otkrivanja i uklanjanja mina financiralo se iz međunarodnih donacija, 330 milijuna kuna godišnje izdvaja se za razminiravanje zemlje, 2019. godine najavljeno je da je krajnji rok za uklanjanje svih mina u Republici Hrvatskoj. Mi bi naravno u Klubu HSS-a voljeli da to bude puno prije. 1878 ljudi od 1991. godine stradalo je od mina. 474 osobe poginule su od od mina. Na kraju u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke želim zahvaliti osim naravno vama u Hrvatskom centru za razminiranje i našim pirotehničarima, hrvatskim pirotehničarima u obavljanju ove u Republici Hrvatskoj velike nadasve odgovorne, opasne aktivnosti poslova humanitarnog razminiranja. Hvala lijepa.

poštovani predstavnici Hrvatskog centra za razminiravanje pa ja mislim da se svi mi slažemo ovdje da nema veće tragedije za čovjeka, nema veće tragedije za jednu zajednicu, za narod od rata. Jedna od najvećih onda tragedija rata ili svakoga rata to su ubijeni, to su ranjeni, to su razoreni gradovi i razumljivo onda to su i mine. Plan za 2007. bio je od minskog prostora od 1044 kvadratna kilometra ukloniti mine sa 29,39 No ono što treba isto tako priznati je da je taj plan prebačen i mine su uklonjene sa 47 kvadratnih kilometara tako da je ostalo još 997 kvadratnih kilometara pod minama. Ako je tome tako onda je ovaj plan za 2007. godinu premašen za 60%. I onda je razumljivo to za svaku pohvalu. Međutim ako se bude radilo ovim tempom koji je za pohvalu Hrvatskoj će trebati još najmanje 21 godina da bi mogla reći zemlja smo bez mina. Mine su samo jedna posljedica rata jasno. Najgori su, najgora posljedica svakog rata to su mrtvi, to su osakaćeni životi, razoreni gradovi, uništeno gospodarstvo, napušteni krajevi u koje se do današnjeg dana ne ne vraćaju ljudi, izgubljene, propuštene poslovne prilike i razumljivo onda i minama kontaminiran prostor. Što želim reći? Hrvatska još i danas, a tako će biti zasigurno i u narednih 10, 15, 20 pa možda i 30 godina morati će 6 do 7% svog proračuna izdvajati samo za saniranje posljedica rata. Tih 6, 7% proračuna to je direktna šteta koja se svake godine iz državnog proračuna isplaćuje obiteljima stradalih, invalidima, za povratnike, za obranu, za razminiravanje i tako dalje. Koliko je to novaca? To je otprilike na godišnjoj razini oko oko 7 milijardi kuna. Samo Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspolaže sa, znači samo za branitelje, proračunom od 5,6 milijardi kuna. Znači tih 7 milijardi kuna to bi bio jedan ekvivalent kojim bi u godinu dana u Hrvatskoj mogli obnoviti sve bolnice ili pola bolnica novih izgraditi. Razumljivo da imamo neke prioritete i normalno da moramo skrbiti pod broj 1 o ljudima koji su stradali u ratu. Tih 7 milijardi kuna, zato to govorim da vidimo koja je to veličina novca, to je onoliko novaca koliko bi nam bilo dostatno da u godinu dana saniramo svu hrvatsku brodogradnju ili da izgradimo u godinu dana kanal Dunav-Sava plus tunel kroz Učku. To je ono što znači naš građanin ili naši građani godišnje moraju izdvajati samo za posljedice rata i razumljivo je da se ta politika mora nastaviti. Moramo mi izdvajati nažalost, ne nažalost i za obnovu srušenih kuća po «Oluji» ali o tome nekom drugom prilikom. Zašto kažem nažalost? Zato jer nije trebalo nakon «Oluje» bespotrebno uništiti, srušiti, minirati preko 20 tisuća što obiteljskih, što gospodarskih zgrada. Kada kažem da ćemo ta sredstva morati izdvajati i u narednih 20, 30 godina nisam daleko uistinu, od istine bez obzira što ćemo izvršiti izvršiti i obnovu recimo porušenog a to je stoga što mi za 500 tisuća branitelja znači koji se nalaze u registru ali nažalost taj registar još uvijek nije javan i čuva se ko zmija noge. Imamo znači tih 500 tisuća branitelja u sustavu pod navodnicima svojevrsnih povlaštenih mirovina odnosno ti ljudi koji su bili branitelji primat će ubuduće ili primaju već sada 45% prosječne plaće ukoliko imaju odgovarajuće uvjete. Ono što je bit kao takvo rečeno je ovdje recimo na strani broj 5 iz ukupnog ostvarenja u 2007. godini potrebno je istaknuti da je u cijelosti citiram «uklonjena minska opasnost, sve područja gradova Biograda na moru, Nina, Sinja te općine Tovarnika. Minska opasnost u cijelosti je uklonjena s područja mogućih pojedinačnih i masovnih grobnica žrtava agresije na Republiku Hrvatsku koju je tijekom godine zatražilo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Ugovoreni su i poslovi pretraživanja, razminiravanja trase budućih plinovoda Bosiljevo-Split i regionalnih pripadajućih lokalnih plinovoda. U 2007. godini su obrađeni poslovi na preko 92% ugovorenih površina. U prošloj godini uklonjena je minska opasnost sa svih elektrodistribucijskih objekata u Republici Hrvatskoj izuzevši izuzevši dalekovod 35 kilovati, Vinkovci, Vinkovci 1, 2 i tako dalje.» Znači moramo ipak priznati da je dosta toga učinjeno. Zašto sam govorio o sredstvima koje recimo Hrvatska godišnje izdvaja za posljedice od rata? Zato jer bi i Europska unija morala razumjeti tu dimenziju u kojoj se nalazi Hrvatska i da Hrvatska nije mogla imati jednu tranziciju poput recimo jedne Slovenije, Mađarske, Poljske, Češke, Slovačke, ne znam Litve, Estonije, Latvije iako je tamo otprilike pretvorba, privatizacija završila na način na koji je to završila i u Republici Hrvatskoj. Inače samo za razminiravanje godišnje se izdvaja bez penzija za pirotehničare 291 milijun kuna što je recimo ekvivalent od 40-tak cirka Od tog novca znači od tih 294 milijuna, 291 milijuna kuna 164 milijuna kuna daje proračun plus pravne osobe i dijela dijela državne uprave povezane recimo sa javnim vlastima i još 72,9 milijuna kuna. A donacije pretpostavljam iz svijeta iznose negdje 46 milijuna kuna ili 6 milijuna EUR-a. Svima njima a o tome se govori na strani 19 treba reći jedno veliko, veliko hvala. Ovdje vidimo koji su to izvori financiranja kroz formu donacija Europske unije. Ugovoreno je bilo za 2007. 25,9 milijuna kuna, doznačeno je 13,5 milijuna kuna. Kraljevina Norveška plan ugovorena donacija u iznosu od 13,2 milijuna kuna. SAD ugovorena donacija u iznosu od 8 i pol milijuna kuna. SR Njemačka 5,8 milijuna kuna. “Kvadrat mira“ 2,9 milijuna kuna. Veliko vodstvo Luxembourga milijun 69 milijuna kuna. “Vipnet“ je dao milijun kuna. “Adopt“

Kneževina Monaco 544000 kuna itd. itd. Namjerno ih spominjem, jer na njih ne smijemo zaboraviti i svim tim financijerima trebamo se iskreno zahvaliti, jer pomažu u razminiravanju Republike Hrvatske. Možda bi trebalo isto tako potaknuti upravu da bude aktivnija u traženju donacija. Međutim, kako vrijeme prolazi od rata to će zasigurno biti sve teže i napori koji će se u tom pravcu činiti činiti biti će sve teži, a financijski rezultati da se tako izrazim, donacija sa strane sve neizvjesnije. Ono što je dobro, a o čemu je i ravnatelj ako se ne varam ovog Hrvatskog centra za razminiravanje istaknuo da iz godine u godinu imamo sve manje stradalih od mina. Na primjer, '98. od mina u ovoj zemlji se stradalo čak 88 građana. 2004. hajde da preskočimo neko vrijeme 16, 2005. 13, 2006. njih desetero, a lani njih troje. Od ove trojice jedan je kao što smo čuli bio pirotehničar. Nema vjerojatno nezahvalnijeg posla na kugli zemaljskoj od njihovog i utoliko tim ljudima valja maksimalno izići u susret od uvjeta rada koje treba na jedan poseban način propisati, od vođenja brige o njihovim plaćama, pa sve do tog prijevremenog umirovljenja odnosno penzija. Sve u svemu još jedanput za kraj hvala donatorima, hvala tim pirotehničarima koji rade na razminiravanju Republike Hrvatske. To je jedan zasigurno od najhrabrijih poslova i zato te ljude treba nagraditi, ali isto tako valja angažirati i one koji će doći iz trećih zemalja kako bi Republika Hrvatska bila što što je moguće brže razminirana, a ne da nam treba još 21 godina, pa da tek nakon isteka 21 godine možemo reći eto zemlja smo bez mina. Sve u svemu, upravo zbog ove činjenice da je plan razminiravanja u prošloj godini prebačen za čak 60%. To je hvale vrijedan podatak. Ovo izvješće treba podržati i razumljivo nadležni Hrvatski centar za razminiravanje stimulirati da radi na dobivanju sredstava i da se barem takvim intenzitetom ako ne i većim nastavi razminiravati Republika Hrvatska. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je uvaženi zastupnik Petar Mlinarić. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Pripremio sam negdje dvije stranice, ali zbog vremenskog ograničenja bit ću vrlo kratak. Napominjem da je na Grad Vukovar palo 800000 granata. Zadnjih 86 dana vukovarskog pakla u okruženju padalo je od 700, 800 granata na dan, ne na mjesec, na dan što je rezultiralo 80 postotnim rušenjem grada. Osjeti se to na stoljetnim platanama koje su bolne još uvijek, nemaju veliko lišće kao prije, osjeti se to i na žiteljima. No, ipak je naš Vukovar pored Dunava, Dunav mu je dao snagu da stane na svoje noge i ne bi ga mijenjali ni za jedan grad. No, idemo dalje za “Hrvatsku bez mina“. Hvala.

Idemo dalje. Uvaženi zastupnik Ivan Šantek. **Šantek, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ravnatelju, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2007. godinu. Mi koji dolazimo iz Sisačko-moslavačke županije, županije koja je značajno bila zahvaćena ratom čiji je teritorij bio okupiran preko 53% uvijek sa velikom pozornošću pratimo izvješća koja se odnose na neposrednu sanaciju ratnih posljedica. Tako sam u ovom izvješću obratio pozornost na stavke koje se odnose na Sisačko-moslavačku županiju, ali i na sveukupnu situaciju oko razminiranja u protekloj godini na cjelokupnom prostoru Republike Hrvatske. S obzirom da ja isto kao i kolega Mlinarić želim značajno skratiti ovo svoje izlaganje reći ću samo nekoliko riječi o Sisačko-moslavačkoj županiji. U mojoj županiji u 2007. godini uklonjena je minska opasnost s preko 2 milijuna

U ostvarivanju plana Sisačko-moslavačke županije potrebno je istaknuti investiranje Europske unije iz programa CARDS 2003. u odnosu 999000 eura poslovi razminiranja i pretraživanja iz tog izvora sredstava u potpunosti su ugovoreni u 2006. godini. Ali se cjelovito izvršenje realizirano u prvom polugodištu 2007. godine. Kao što vidimo u strukturi razminiranih površina uglavnom se radi o poljoprivrednim površinama što mi pozdravljamo, a isto tako pozdravljamo i deminiranje okućnica koje su razminirane u prostoru od 11 zagađenih županija, a što je odjel u ostvarenju od 8,7% ili preko 3 i pol milijuna kvadratnih metara razminiranog i pretraženog područja. isto tako rekao da prihvaćamo ovo izvješće i zadovoljstvo mi je što je to izvješće realizirano sa preko 90% cjelokupno, a isto tako i na području Sisačko-moslavačke županije. Hvala lijepa.

Humanitarno razminiranje koje se provodi u Republici Hrvatskoj je jedan složen dugotrajan proces i svi znamo kako je nastao i zbog čega. O tome ne bi trebalo trošiti riječi i potpuno razumijem moje kolege vojnike Mlinarića i druge kad su ovako malo emotivnije govorili o svemu tome. Nakon ovog Izvješća o provedbi plana humanitarnog razminiranja nameću mi se dva pitanja ili problema. Prvo, u kakvom je položaju razminiranje Republike Hrvatske u odnosu na nacionalni program donesen 1998. godine u kakvom je stanju odnosno položaju HCR? Iz ovog izvješća se to meni baš jasno ne vidi. Ovo izvješće ne govorio o problemima kojih vjerojatno ima u razminiranju iako su oni poznati nama svima, a prvenstveno mislim na kronični nedostatak sredstava za ljude koji vode Centar za razminiranje. Samo nekoliko dana prije imali smo štrajk pirotehničara, a općenito nekoliko puta godišnje dolazi do obustave rada pirotehničara. To je vrlo važno i ja mislim da o tome moramo progovoriti. Postavljam pitanje zašto, zbog čega, iz kojih razloga? Da li je to zbog neriješenog statusa pirotehničara, o tome smo nešto malo čuli, ljudi još nemaju, nisu riješili svoje statuse, to moramo se pozabaviti svi skupa da ih riješimo, njih ima oko 700 i moramo nešto napraviti da ti ljudi napokon imaju zadovoljštinu, onu koju trebaju imati. Da li je to zbog kolektivnog ugovora koji također nije definirao određene stvari i po pitanju pirotehničara? Da li je to zbog pitanja nedostatka posla, nedostatka sredstava za razminiranje ili pirotehničara iz drugih zemalja koji su puno jeftiniji, koji danas rade na našim minskim poljima? Na ova važna pitanja moramo imati odgovore da bi mogli uspješno sagledati probleme razminiranja u našoj lijepoj državi. Kao što ste vidjeli u izvješću, još jedan veliki dio RH nalazi se pod minama ili je minsko sumnjiv. Nacionalni program za razminiranje donesen 1998. godine izglasan u ovom parlamentu je jasno odredio cilj i viziju. To je 2010. godina kao krajnji rok da se očiste minska kontaminirana površina kompletna. Danas nam je potpuno jasno i vidljivo je da mi ne možemo ispoštovati ovaj nacionalni program i da moramo nešto napraviti drugo. Ja predlažem da se napravi nekakav drugi nacionalni program koji neće biti mrtvo slovo na papiru i kojega se moramo svi pridržavati jer znamo koji problem imamo sa tim nesretnim minama na čitavom prostoru od Dubrovnika do Vukovara. Razlog naravno da nije u HCR-u, oni rade svoj posao, guraju svoj posao, nije ni u broju pirotehničara i strojeva, već razlog je nedovoljna sredstva koja izdvajamo iz državnog proračuna i državnih tvrtki HEP, Šume, Vode, vidjeli ste tvrtki koje više izdvajaju, ima onih koji se baš nisu potrudili izdvojiti, a po zakonu moraj određena sredstva za razminiranje. Ovogodišnji proračun je također malen s obzirom koliko imamo ovlaštenih pirotehničara i tvrtki koje se bave ovim poslom. Kada smo imali raspravu o državnom proračunu u ovom Saboru, neke su parlamentarne stranke su kroz amandmane tražile više sredstava za razminiranje i bile su glatko odbijene. Nakon ovog zadnjeg štrajka pirotehničara, potpredsjednica Vlade Đurđa Adlešič je obećala izdvojiti veća sredstva vjerojatno kroz rebalans proračuna kada bude sada sada razminiranje i to je dobro i to je trebalo napraviti po meni pije na samom početku kada smo počeli ovu godinu, ali opet nikad nije kasno za dobru stvar i mislim da treba ta odvojiti sredstva jer ovaj tempo je užasno spor i na ovakav način nećemo možda idućih još desetak godina razminirati Hrvatsku. Ovo je problem svih nas. Mine ne pitaju za političku orijentaciju i nacionalnu pripadnost, one ranjavaju i ubijaju jednako i lijeve i desne pa čak i strance, vidjeli smo imali smo slučaj na Visu kada je čovjek ostao bez noge u blizini vojarne gore. Ponovit ću, da bi uspješno i brzo razminirali Republiku Hrvatsku treba izdvajati najmanje po 400 milijuna kuna godišnje i to isključivo za razminiranje, ne za HCR, ne za hladni pogon u HCR-u za ljude koji su zaposleni, nego samo isključivo za razminiranje. Kada sam u uvodu postavio pitanje o stanju i položaju HCR-a, prvenstveno sam mislio na njegov položaj i nastojanje da učini maksimum u povećanju proračunskih sredstava i kao na ustroj i viziju razvoja HCR-a u budućnosti, o tome bih volio nešto više znati. Da li se misli nešto drugačije raditi, nekakve promjene, inovacije, to me jako interesira? Prije ove rasprave su me kontaktirali nekoliko ljudi iz Udruge poslodavaca i onda su me zamolili da kažem ovdje da, na naravno jedan fin način jer ja znam da ste vi odgovorni i jako pošteni ljudi, oni smatraju da je možda sustav malo birokratiziran i da bi trebalo razmišljati da se zauzme fleksibilniji stav prema tvrtkama koje rade taj posao u smislu normiranja učinka na terenu, ali opet, ono što ja naglašavam, da vi čvrsto držite nadzor razminiranih površina, ne smije se, naravno desiti da oni to naprave brzo, a da se nakon toga u nadzoru koji sprovodi HCR desi da se nađu minska sredstva koja su ubitačna. Znamo da je tempo razminiranje užasno mali, a kapaciteti su puno veći i tu dolazimo do velikom nesrazmjera i eventualne pogibije pirotehničara. to kolege znaju, a i moje kolege vojnici da jedan dio pirotehničara je možda poginuo iz razloga zato što ih poslodavci tjeraju da rade, da budu učinkovitiji, da naprave što više, a opet postoje ograničenja u HCR-u, točno se znaju normativi koliko se može napraviti dnevno u minskom polju, a koliko u minsko sumnjivom polju. Čini mi se čitavo izvješće, i to bih volio znati koliko ima zaposlenih u HCR-u i ima taj nesrazmjer za mene u odnosu sredstava koja se izdvajaju za razminiranje i ono što se troši na hladni pogon. Pa kasnije možda dvije riječi o tome. Ono kako sam rekao, čini mi se da treba napraviti novu strategiju razminiranja i vidjeti koji su to relativni i objektivni rokovi kada možemo čvrsto biti sigurni da će naši ljudi sigurni biti i da možemo riješiti taj problem razminiranja. Ja ću isto skratiti da ne bi sad odužili se, naravno da podupirem svako nastojanje koje će pridonijeti bržem i kvalitetnijem funkcioniranju HCR-a, potpuno podupirem ravnatelja HCR-a u njegovom nastojanju da prikupi sredstva sa raznih strana i o nakani da održi jedan pozitivan balans između HCR-a i tvrtki koje provode humanitarno razminiranje. Ja znam kakvi su to odnosi i to je dobro i treba nastaviti ovako fino sve skupa to odraditi do kraja. Naravno da ću poduprijeti ovo izvješće i nadam se da ćemo u doglednom periodu osigurati dovoljno sredstava da bi mogli ljudima koji rade u razminiranju osigurati i veće plaće i bolje statuse, a na kraju da bi mogli što prije i kvalitetnije razminirati prostor Republike Hrvatske za koji je koji je užasno težak, pogotovo sad ove stvari koje dolaze. To su planinska područja, prioriteti su bili neki drugi i mislim da u tom segmentu trebamo maksimalno svi poduprijeti HCR, bez obzira koja Vlada bila na čelu ove države i osigurati im dovoljno sredstava da oni mogu to planirati i izvršiti ono što su njihove zadaće. Hvala Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Tomislav Vrdoljak. **Vrdoljak, Tomislav (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ravnatelju sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2007. godinu. Naime, prije 10 godina Vlada Republike Hrvatske je uredbom osnovala Hrvatski centar za razminiravanje kao središnje državno tijelo sa zadaćom da koordinira i rukovodi svim aktivnostima koje su vezane za protuminsko djelovanje. Plan humanitarnog razminiravanja za 2007. godinu izrađen je na temelju Zakona o humanitarnom razminiravanju i bio je osnova za izvršenje protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj u 2007. godini. U 2007. godini protuminsko djelovanje provodilo se kroz više aktivnosti, a nešto ću više reći o aktivnosti edukacije i stanovništva od opasnosti od neeksplodiranih ubojitih sredstava jer držim da je to važna aktivnost kojom možemo spriječiti ono najgore. Kao i cijeloj protuminskoj svjetskoj zajednici tako se i u Republici Hrvatskoj provodi edukacija i osvješćivanje stanovništva od ovih opasnosti. Osnovni cilj informacija za javnost, različitih formalnih i neformalnih programa i održavanje kontinuirane razine spoznaje o minskoj opasnosti u periodu dok minirani prostori ne budu onečišćeni od mina te predani korisnicima na sigurnu upotrebu. Većem broju različitih ciljanih skupina potrebno je jasno i kontinuirano ukazivati na opasnost od mina. Kako da je prepoznaju u uvjetima minskog okruženja, kako preživjeti period do uklanjanja minske opasnosti i kako pronaći primjerene oblike ponašanja u različitim svakodnevnim aktivnostima i godišnjem dobu. Na dan 31. siječnja 2007. godine ukupan minski sumnjivi prostor u Republici Hrvatskoj iznosio je 1044 km2. Ovaj se prostor nalazi na području 116 gradova i općina i bio je obilježen sa 12 tisuća 328 oznaka od opasnosti od mina. Minsko sumnjivi prostor u Republici Hrvatskoj u veličini od 1044 km2 i planirana financijska sredstva u iznosu od 291 milijun 780 tisuća kuna bili su polazna osnovica za izradu plana za 2007. godinu. Ovaj plan humanitarnog razminiravanja za 2007. godinu ostvaren je na sljedeći način. Na dan 31.12.2007. godine smanjen je minski sumnjivi prostor sa 1044 km2 na 997 km2. Ostvaren je plan u dijelu razminiranih i pretraženih površina u iznosu od 92,3%. Budući da dolazim sa područja Šibensko-kninske županije posebno me veseli što je u 2007. godini na tom području uklonjena minska opasnost sa područja Nacionalnog parka Krka uzimajući u obzir činjenicu što znači Nacionalni park Krka u turističkom pogledu za Šibensko-kninsku županiju, ali i za cijelu Republiku Hrvatsku. Ugovoreni su i preko 40% izvršenih poslova pretraživanja i razminiravanja preko jedan milijun metara kvadratnih, prioritetnih područja u gradovima Drnišu i Skradinu kod kojih se posebno ističe područje buduće turističke zone Prukljan. Kod ostalih aktivnosti u ovoj županiji moram istaknuti uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava KB1 s područja brda Obilić uz gradsko groblje Kvanj i naselja Šubičevac u gradu Šibeniku. Razminirano je također i 150 tisuća m2 poljoprivrednog zemljišta u naselju Velika Glava u Skradinu sredstvima Savezne Republike Njemačke i ovim putem im se zahvaljujem. U 2007. godini ukupno je provedeno 307 stručnih nadzora nad obavljenim poslovima i 1013 stručnih nadzora u tijeku obavljanja poslova pretraživanja i razminiravanja. Najveći dio u pretraživanju i razminiravanju imale su tvrtke MUNGOS d.o.o. sa udjelom od 14,6% zatim tvrtka "Deming" sa 12,1% i tvrtka "Doking" sa 8,5%. Tijekom 2007. godine razminirano je 265 tisuća metara vojnih objekata koji su financirani sredstvima MORH-a a izveli su ih pripadnici 33. inžinjerinske brigade Hrvatske kopnene vojske. Ovim putem se zahvaljujem i pohvaljujem sve one iznimno hrabre ljude koji rado na ovako rizičnim poslovima, a sve u svrhu da u Republici Hrvatskoj bude što manje mina i što manje stradavanja, a posebno što na taj način štite djecu koja su najkritičnija skupina i najnezaštićenija skupina. Zahvaljujem se naravno i svim onim donatorima koji se uključuju u humanitarni plan razminiravanja. Svima nama je zajednička želja da u idućim godinama bude što manje područja naše zemlje bez mina i da u konačnici Hrvatska jednog dana bude zemlja bez mina. Zbog svega izrečenog podržati ću ovo Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiriavanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2007. godinu. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Branko Kutija. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ravnatelju sa suradnikom, kolegice i kolege. U procesu poslijeratne obnove i povratka prognanika, oživljavanja gospodarstva posebno ograničenje predstavlja i još uvijek predstavlja minski problem. Gotovo četvrtina kopnene površine Zadarske županije nakon Domovinskog rata bila je zagađena minama, podmuklim oružjem koje ubija dugo nakon rata. Žrtve mina uglavnom su civili koji stradavaju desetljećima nakon što se vojske povuku i nakon što oružje utihne. S obzirom na tu okolnost kao i na posljedice koje izazivaju, a koje su po broju žrtava i troškovima uklanjanja usporedive sa velikim ekološkim katastrofama, mine smatramo oružjem koje za sobom ostavlja najgore moguće posljedice. Čitava područja zagađena minama postaju stanovništvu nedostupna, plodna zemlja ostaje neiskorištena i na taj način prestaje biti značajnim izvorom egzistencije za veliki broj ljudi. Zadarska županija uz Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Sisačko-moslavačku i Karlovačku jedna je od najzagađenijih minama. Još uvijek je prema procjenama Hrvatskog centra za razminiranje, minama ili minski sumnjivo oko 77,4 km2 površine županije. Zadarska županija iako u društvu najzagađenijih, ali ne i najzagađenija, na žalost po ukupnom broju minskih žrtava vodeća je u Republici Hrvatskoj, a zaključno sa 31.12.2007. godine ukupan broj žrtava 264. Prutominsko djelovanje u 2007. godini provodilo se kroz poslove humanitarnog razminiranja, edukacije stanovništva i pomoći stradalim od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Provedbom općeg izvida te poslovima pretraživanja smanjen je minski sumnjiv prostor u veličini od 47 milijuna m2. Sukladno navedenom u Republici Hrvatskoj ostalo je 997 km2 minski sumnjivog prostora. Znači probijena je ona famozna barijera manje od milijun km2. U strukturi U strukturi površina planiranih za humanitarno razminiranje najveći udio imale su poljoprivredne površine prvog reda naravno s ciljem stavljanja poljoprivrednog zemljišta u funkciju i pokretanja poljoprivredne proizvodnje. U 2007. godini kao i prijašnjih godina, najveći izvor financiranja radova razminiranja bio je državni proračun koji je sudjelovao u financiranju sa 56,5%. Značajno je za istaknuti rast ulaganja pravnih osoba, odnosno investitora od 67% u odnosu na 2006. godinu. Zajednički nam je zadaća sustavno i uporno raditi na tome da opasnost zvana mine zauvijek uklonimo i tako svim žiteljima omogućimo siguran život. S obzirom na kvalitetu izrađenoga izvješća, potpora za izvješće. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Nakon čitanja ovog izvješća može se steći dojam da je u djelatnosti humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj sve idealno, da praktički problema nema i da su sve predviđene aktivnosti, planirane aktivnosti u 2007. godini i ostvareno. No, da li je baš tako? Izvješće u cjelini odgovara na pitanje same provedbe, predviđenog plana humanitarnog razminiranja za 2007. godinu, dok su pitanja poput utroška financijskih sredstava u 2007. godini, stvarnog stanja u pogledu stručnog kadra za provedbu humanitarnog razminiranja, zapošljavanja mimo javnih natječaja ostala neodgovorena. U 2007. godini za provedbu humanitarnog razminiranja državnim proračunom bilo je predviđeno 232 milijuna 975 tisuća kuna. Od tog iznosa za samu aktivnost razminiranja bilo je predviđeno, a i realizirano 164 milijuna 406 tisuća kuna odnosno 70,56% od ukupnih financijskih sredstava koja su osigurana državnim proračunom. Analizom usvojenog proračuna za 2008. godinu primjećuje se pad udjela financijskih sredstava koja su direktno planirana za provedbu razminiranja u odnosu na ukupan financijski iznos koji je predviđen i odobren u sklopu državnog proračuna. Iz usporedbe proračuna iz 2007. godine i proračuna iz 2008. godine nameće se činjenica da su ukupna financijska sredstva iz državnog proračuna, koja se odvajaju za humanitarno razminiranje povećana, dok je udio sredstava koja se direktno usmjeravaju na samu aktivnost razminiranja manji i to za oko 10%. Isto tako, primjećuje se porast financijskih sredstava na stavci administracija sa 38 milijuna u odnosu, znači u 2007. godini, na 42 milijuna 822 tisuće kuna u ovoj godini. Nameće se pitanje da li je sustav razminiranja u Republici Hrvatskoj uspostavljen radi što bržeg rješavanja minskog problema u RH, a u korist i za sigurnost svih građana Republike Hrvatske, ili uspostavljen radi zbrinjavanja i zapošljavanja određenog broja ljudi. Ono što stvarno ovo izvješće čini nekompletnim je nepostojanje podataka iz dijela koje se odnosi na provedbu javne nabave, odnosno koliko je u 2007. godini, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, provedeno javnih nadmetanja, koliko je bilo direktnih pogodbi ako ih je uopće bilo, koliko je bilo pozitivnih natječaja, koliko je bilo aneksa, potpisanih ugovora i Ako se uzme u obzir iznos financijskih sredstava koja su utrošena te nepostojanje podataka iz dijela javne nabave koji se odnosi na transparentan prikaz utroška financijskih sredstava od hrvatskih građana, ovo izvješće se može u najmanjoj mjeri smatrati nepotpunim. Nadalje, u izvješću se prikazuje podatak o ukupnom broju trenutno angažiranih i akreditiranih tvrtki, 27 komercijalnih i 1 nevladina organizacija, te akreditiranih pirotehničara 571 osoba u poslovima humanitarnog razminiranja. Izvješće ne sadrži podatak koliko je pirotehničara koji su akreditirani i imaju ovlasti, stvarno bilo angažirano u djelatnosti razminiranja, koliki je broj dnevno ili godišnje angažiranja i općenito angažiranja pirotehničara. Isto tako, u izvješću se ne može pronaći podatak koliko je novih pirotehničara školovano u 2007. godini. U 2007. godini nije održan niti jedan tečaj za pirotehničare, što ukazuje da se nedovoljno brine o edukaciji kadra koji obavlja vrlo složen, a i po život opasan posao. I na kraju podatak da se godišnje razminira samo približno 28 kilometara kvadratnih od ukupno 997 kilometara kvadratnih minski sumnjivog prostora ukazuje na složenost problematike humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj, te da ista radi sigurnosti građana Republike Hrvatske zahtijeva jedan drukčiji i ozbiljniji pristup nego što je to bilo do sada. Nadam se da će Nacionalni program protuminskog djelovanja koji je Vlada Republike Hrvatske u obvezi izraditi do polovice 2008., godine pružiti potrebna rješenja i ubrzati dinamiku čišćenja Republike Hrvatske od mina i to u za građane razumnom roku. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba, završno pet minuta, uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Molim vas, još malo strpljenja.

upravo i ovo što je sada izrečeno kao nadopunu moguću za idući izvještaj, da ne bude nedoumica. Ja znam da osim samog humanitarnog razminiranja, Hrvatski centar za razminiranje predstavlja instituciju koja po mnogo čemu predstavlja jedinstveni obrazac i u svjetskim razmjerima, obrazac dobro organizirane i dobro uređene institucije koja obavlja čitav niz drugih poslova, koji se između ostaloga navode i u ovome izvješću. Od edukacije, od činjenice da je suportirana edukacija pirotehničara na veleučilištu, testiranja strojeva, dakle da ne ponavljam sve ono što se u samom izvješću samo djelomično dotaklo. Stjecajem okolnosti mi je poznato kako radi HCR i zato to ne bih specijalno ovdje niti pohvaljivao niti o tome govorio. To je prvo, dakle prihvaćamo to izvješće. Drugo, svakako je najvažnija činjenica da najmanje, otkada postoji HCR, imamo žrtava minskih u jednoj godini. To je za svaku pohvalu i ja mislim da se to ne događa slučajno i nije niti samo posljedica smanjivanja minski sumnjivih površina, nego je sasvim sigurno i posljedica jednog ozbiljnijega pristupa i edukacije, naročito mladih, djece, i boljeg označavanja minski sumnjivih prostora. To treba i dalje ostati jedan od ključnih prioriteta. Dok ne može razminirati bar možemo ograditi i ljudima reći evo nemojte se igrati sa svojim životima i svojim zdravljem. Treće, najveći problem, svi smo ga ovdje spominjali. U dva navrata pokušavao sam ga predložiti kao moguće rješenje, je relativno nestabilno i sasvim sigurno nedovoljno financiranje. Predlažem, radi se novi desetogodišnji program protuminskog djelovanja u Hrvatskoj. Predlažem još jednom Hrvatskoj Vladi da se odvoji fiksni postotak za razminiranje, konkretno predlagao sam i predlažem i dalje, neka to bude 0,4% državnog proračuna. To znači dvostruko više novca za razminiranje, negdje oko 480 milijuna kuna iz državnog proračuna. To znači da će ti pirotehničari raditi, to znači da se na stabilnom proračunu može planirati stabilan rad za godine koje dolaze. I najzad, još jedna sugestija. Upravo iz činjenice da imamo orgware, software, hardware sve imamo što trebamo. Imamo izvanrednu bazu podataka, imamo iskustva. Mislim da Hrvatska mora početi izvoziti ozbiljnije znanja i iskustva koja smo stekli u protuminskom djelovanju u godinama koje su ovdje. I najzad, još jednom ponavljam što sam rekao i lani. Hajdmo ljudi pronaći način da se Kraljevini Norveškoj, Norveškoj, Luxemburgu i još nekim zemljama koje su nesebično pomagale da se odužimo barem nekim velikim državnim priznanjem. To je elementarno jer oni ne moraju to raditi ali rade i neke zemlje neusporedivo više nego što njihova ekonomska, financijska ili politička moć u svijetu pridonose smanjivanju minskog problema. Evo, to je sugestija ne HCR-u nego sugestija Vladi da se i na ovakav način u fokusu drži na pozitivan način minski problem u Hrvatskoj. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi Oto Jungwirth ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje.

i da izrazim uvjerenje svoje a što će biti vidljivo prilikom našeg slijedećeg susreta kad će se analizirati izvješće iz 2008. godine da je najveći dio onoga što ste vi danas ovdje izrekli da će biti ugrađeno u izvještaj odnosno da će postati sastavni dio rada Hrvatskog centra za razminiranje. Gospodine potpredsjedniče, dozvolite mi samo da dam dvije ocjene odnosno dva odgovara u odnosu na postavljeno kroz diskusiju. Što se tiče kredita Svjetske banke u cijelosti se slažem sa svim izrečenim i želim obavijestiti Sabor da je upravo u fazi projektiranja prva faza korištenja tog kredita i da ukoliko neće biti dodatnih teškoća će se gotovo 50% ukupnih sredstava iz kredita realizirati u 2008. godini. I drugo, u pogledu aktivnosti angažmana danske kompanije "Arezza" želim jasno izreći da je Hrvatski centar za razminiranje u dosadašnjem periodu ostvarivao kontakte sa tom kompanijom kojom prilikom su hrvatskom centru prezentirani razvojni ciljevi i dostignuća u korištenju biotehnologija u detekcija mina i da u nijednom prilikom Hrvatski centar za razminiranje nije izlazio izvan okvira svoje djelatnosti ni po pitanju upotrebe GMO organizama u Republici Hrvatskoj niti po pitanju otkupa ili kupnje zemljišta jer to nisu pitanja o kojima Hrvatski centar za razminiranje može razgovarati. Ako se slažete na sva ostala izrečena pitanja Hrvatski centar za razminiranje će vam se pismeno očitovati. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. Još ćemo proći dvije točke za koje nema prijavljenih za raspravu